Poslanec Danijel Krivec, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za naravne vire in prostor Jožetu Novaku. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav ministrom, še posebej ministru za naravne vire in prostor! Moje vprašanje bo podobno nekaterim, ki so danes že bila izpostavljena, seveda v povezavi s težavami, ki jih imajo lokalne skupnosti pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov, gre pa za povezavo z zakonodajo na področju poplavnih študij in študij plazov, namreč v praksi se lokalne skupnosti srečujejo z velikimi težavami pri pripravi teh študij. Praktično izvajalcev ni na voljo, so pa te študije predpogoj za to, da se lahko občinski prostorski načrti nadaljujejo oziroma obvezna vsebina teh prostorskih načrtov. V teh zadnjih navodilih glede poplavnih študij in študij plazov je vključeno tudi to, da je potrebno za obstoječe objekte, ki so že v prostorskem planu iz preteklih obdobij, pripraviti tako poplavno študijo kot študijo plazovitosti na terenu. To je še dodatna težava, kajti ne vidim nekega utemeljenega razloga, da se za obstoječo pozidavo, za obstoječe objekte, ki v naravi večinoma stojijo že dlje časa, izvaja dodatna utemeljitev tako glede poplavne varnosti kot tudi odpornosti glede erozijskih pogojev na določeni lokaciji. To je, kot rečeno, še dodatna težava, ki jo lokalne skupnosti pri pripravi OPN dobijo na glavo. Zato me zanima: Ali bo ministrstvo storilo

nenazadnje tudi omogočili, da se blokada teh prostorskih načrtov, ki ni samo na področju kmetijstva, kjer vemo že iz preteklosti, da so bile težave, ampak glede na dogajanje v prostoru. Res je, ta velika nesreča je dala nekatere razmisleke, vendar se mi zdi, da smo zdaj v tisti fazi, ko se bojimo zvite vrvi, ne pa samo kače, in težave so vedno večje. Mislim, da po nekaterih podatkih več kot 60 prostorskih aktov dejansko stoji, blokirani so na enem ali drugem področju, ena od težav je tudi to, na kar opozarjam v tem poslanskem vprašanju, zato me zanima predvsem mnenje ministrstva in ministra, kaj razmišlja v tej smeri oziroma v katero smer pripravljajo rešitve, glede na to, da je tudi ZUreP pred nami v proceduri.

na eni strani zavestno in skrbno, da se ne gradi na poplavno ogroženih zadevah in da bi seveda računali na podnebne spremembe v tem smislu, da ob kakšnih takih dogodkih, ki so bili zdaj, naredimo ali pa da je posledica čim manjša škoda na samih objektih na eni strani. Po drugi strani pa imate prav, da seveda nikakor ne bi smeli ostati pri dejstvu, da se pa zdaj ne sme nič graditi ali postaviti v drug absurd. Če smo včasih bili premalo skrbni ali pa premalo spoštljivi do vodotokov in drugega in morda tudi kje pretirano gradili, po drugi strani seveda ne smemo dopustiti točno obratnega, da moramo vsi bežati stran in prepustiti negotovost posameznim lastnikom in tako naprej. tako naprej. V izhodišču je to prav in mislim, da imamo največje težave s tem, da prebudimo to vodarsko stroko in da bo znala tudi relativno hitro in kvalitetno odgovarjati in seveda svetovati, da ne rečem tudi

je to, da imam zdaj že v drugi razpravi tudi uredbo o pogojih in omejitvah o izvajanju dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in erozij,

jo bomo lahko medresorsko dokončno uskladili in da gre v vladno proceduro in v sprejetje še v mesecu marcu. Seveda, ta korak pa ni dovolj, zato ker tam niso samo kriteriji in merila, kaj se sme in pomembna sta še dva pravilnika, ki pa sta ministrova pravilnika na podlagi te uredbe. Prvi je Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti.

ki pa mora kaj več povedati o tem, kako bomo predvsem podrobneje sklenili pojem poplavne odpornosti in posodobili pripravo vsebin, ki so se iz tako imenovanih hidrološko-hidravličnih študij izkazale za problematične.

in da bomo ob spremembah gledali samo, kaj pomeni vpliv neke investicije na novo, nekega novega posega. Se razume, govorim predvsem o infrastrukturnih objektih, ki so večjega značaja in lahko pomenijo s svojim vplivom res kaj več. več. Kako bomo pa zapolnili, in to ste mi pa dali zdaj že kar praktično izhodišče, če gre za eno hišo ali dve, tri, seveda ne more bistveno vplivati na sosede in mislim, da tam ne bomo govorili o tem velikem vplivu.

Zahvaljujem se ministru za ta odgovor in tudi vsebinsko korektne predstavitve nadaljnjih korakov. Opozoril bi na nekatere stvari, ki se v praksi pojavljajo, tudi v teh pravilnikih pravilnikih in tolmačenjih predvsem poplavnih območij, kjer obstajajo nekateri veljavni dokumenti, kot zemljevidi poplavne varnosti, ki pa z realnostjo, vsaj pri večini vodotokov, ki so hudourniške narave, nimajo nobene realne podlage več. In navkljub zagotavljanju vodarske stroke, da se bodo te stvari ažurirale, se na žalost niso in pojavljajo se ravno tako težave pri umeščanju v prostor, kjer se v bistvu stare podlage uporabljajo kot zemljevidi, plus tega se dodatno zahteva še nekatere dodatne ukrepe in spremembe v sami poplavni varnosti. Mislim, da bo tudi na tem področju potrebno nekatere stvari drugače opredeliti, ne pa da so vedno samo neke mejne vrednosti, govorimo o nekem 40 metrskem pasu, pa istočasno ne upoštevamo nekih višinskih kvot in tako naprej. Ena stvar so pravilniki, drugo pa je tudi izvajanje teh pravilnikov s strani ljudi, ki izvajajo te presoje, in mislim, da nas tu čaka kar precejšnja naloga. Predvsem po moje to, kar smo že v preteklosti opozarjali, da bi bilo smiselno vsaj določene pristojnosti dati na neke regijske nivoje in s tem tudi zagotoviti odgovornost tistih ljudi, ki nekaj napišejo, da se dejansko seznanijo s konkretno problematiko, ne pa samo, da se iz nekih zemljevidov prerisuje neke črte, ki pa z realnostjo nimajo nobene veze. Kajti na koncu se nam pojavi pa to, kar smo imeli v primeru poplav, ko zadeva

Hvala tudi za ta opozorila. Dejansko imamo mi to stanje neažuriranih kart in nekaterih starih gradiv in paradoksov, da v enih načelnih strategijah in kartah je ena situacija, na terenu pa seveda drugo. In je to problem. Jaz sem še enkrat opozoril sam sebe pa tudi vse skupaj nas, da imamo v treh ključnih vsebinah za rešiti stvari. Kadar so veliki posegi, da, kadar imamo manjše zadeve, seveda stavbne pravice so, stavbna zemljišča, ki so že zazidljiva, morajo ostati in seveda ne smejo bistveno poslabšati drugim. Če pa bistveno poslabša, to pa potem ostane. To pomeni, te manjše zapolnitve in ostale zadeve bi pa seveda morale biti bolj avtomatizirane. Zadnja tema, to pa je operativnost direkcije, ki ste jo že danes večkrat omenili, in kasnitve, ki jih imamo vsi skupaj pri državnih objektih pa tudi pri občinskih. Na nek način že zdaj rešujemo glede uskladitve teh soglasodajalcev in nosilcev urejanja prostora in lahko povem, da sva vsaj pri nekaterih primerih tudi z ministrico Bratuškovo, recimo, pri prometnih infrastrukturah z malo korenitejšimi organizacijskimi in drugimi ukrepi malo premaknila. Imate pa prav, daleč od tega še, da bi službe funkcionirale tako in pravočasno, da bi lahko odgovorila, tako da sprejemam to na znanje. Je pa še najhujša ta stvar okrog višinskih kot in izvajanja. Jaz sem že pri sebi razmišljal, če bo to predolgo trajalo, bom jaz ukazal, bom rekel, eno zadevo, naredite za stoletne vode pa dajte pol metra višinske razlike za varnost, kjer je to potrebno, in dokler mi ne najdete boljših, je ta pogoj, ki ga imate pri tem, narejen, da se razume, v nekem delu. Bom pa pozorno spremljali naprej in kot sem rekel, tudi midva lahko v polletju narediva eno črtico, ali smo prišli do točke, ki smo jo želeli. V vsakem primeru je pa to moja primarna stvar, da to uredimo. Hvala lepa. Hvala. Ne želite postopkovnega. Gremo torej naprej. Poslanec Jožef Lenart, imate besedo, da zastavite ustno poslansko vprašanje ministru za javno upravo mag, Francu Propsu, izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav gostje, ministri, ministrica in pa seveda minister za javno upravo gospod Props! Props! Moje poslansko vprašanje danes je o neizpolnjenih obljubah decentralizacije in zmanjševanja razlik med regijami, predvsem tistih ruralnih območij proti centralni Sloveniji, če se tako izrazim. Soočamo se z vse večjo centralizacijo in zanima me in seveda tudi moje moje vodje lokalnih skupnosti, župane in pa seveda moje volivce: Zakaj se ne vrnemo k pospešenemu reševanju decentralizacije in seveda tudi k ustanovitvi pokrajin? V vaši koalicijski pogodbi ste pod točko šest Policentrični regionalni razvoj nekako zapisali, da si boste prizadevali za pospešitev vzpostavitve regij v državi, kar bo omogočilo decentralizacijo razvoja na področju vseh vrst politik. Ne bom citiral, ampak moje mnenje je nekako, da pod to vlado in seveda žal pod vašim vodstvom Ministrstva za javno upravo se centraliziramo in ne decentraliziramo. In torej sedaj ti citati oziroma ta koalicijska pogodba, ali sledite tej koalicijski pogodbi ali je pač bilo tam nekako nekaj zapisano. Preprosto, a dokaj konkretno: Kaj delate v smeri, da obrnete trend centralizacije države oziroma ali sploh kaj delate na teh svojih obljubljenih točkah iz koalicijske pogodbe? Sedaj pa k nekaterim kazalnikom, kaj nam kažejo, da da seveda ne decentraliziramo. Leta 2008 se je v Ljubljano na delo vozilo okoli 107 tisoč delovnih migrantov. Leta 2018 pa že okrog 127 tisoč delovnih migrantov v Ljubljano.

V letu 2023 torej za 5 tisoč 600 oseb več kot v letu 2022. Kot sem že rekel iz članka, če sedaj povzamem, glede na zadnje petletje, za katerega imamo nekako zbrane podatke, se nam situacija natrpanosti prestolnice tako močno stopnjuje in seveda to ne more iti v nedogled. To so jasni kazalniki, da to ni dobro za razvoj države in seveda za blagostanje ljudi tako na vzhodu, severovzhodu države kot seveda drugje po državi. Hvala.

V resnici se ne morem strinjati z vašo ugotovitvijo, ker podatki, s katerimi razpolagamo, zdaj govorimo o javni upravi, [kažejo, da] približno 3 tisoč ljudi več dela izven centra, če govorimo, da je center Ljubljana, kot jih je delalo leta 2022. Za ta Za ta del, ki je vezan na to, na kar lahko ministrstvo vpliva, lahko povem, da je v mandatu te vlade dr. Roberta Goloba pač Ministrstvo za javno upravo, ki skrbi za te centralizirane uporabnike oziroma organe, v Maribor preselil del Ministrstva za digitalno preobrazbo, dislocirano enoto Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nekatere javne uslužbence iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, nekatere javne uslužbence iz Uprave za javna plačila in pa nekatere javne uslužbence iz Urada Vlade za informacijsko varnost. Ko se pogovarjamo o tem, kako regionalizirati državo, vedno v bistvu trčimo ob vzpostavljanje pokrajin imamo politično težavo, zaradi tega, ker ne dosežemo zadostnega strinjanja o tem, kaj je tisto, kar bi bila lahko vloga pokrajine, in kaj je tisto, kar naj bi se na pokrajino preneslo tako iz države kot iz občin. In to, bom rekel, politično vprašanje je stalnica v tem našem prostoru. In sicer so ti poskusi za ustanavljanje pokrajin od leta 1994 naprej in tudi druga prizadevanja, ki so, ki stremijo k temu, da dosežemo bolj uravnotežen in pa podoben razvoj celotnih delov države. 1998 je Vlada Državnemu zboru poslala predlog za pokrajine z zakona o pokrajinah s tezami za normativno ureditev. 2008 je bil pripravljen prvi celovit zakonodajni predlog in leta 2022 je Državni svet pripravil paket pokrajinskih zakonov, pri katerih pa moram povedati, da se pač Vlada ni strinjala s tem predlogom, zaradi dveh stvari; prvič, ker je bilo preveliko število premajhnih pokrajin in pa da se je ta celotna vloga pokrajine zreducirala na prenos državnih državnih pristojnosti na regionalno raven. Potrebno je vedeti tudi nekaj, da je OECD, ko je gledal, kako kako lahko vplivajo te nove delitve ali pa pristojnosti prenosa oblasti na lokalno raven, ugotovil, da bi bili v Evropski uniji najmanjša država, ki bi imela pristojnosti deljene na to drugo raven. Zaradi tega si pa vlada ves čas prizadeva in tudi stremi k temu, da se opolnomočijo te obstoječe regionalne strukture, in s tem tudi na nek način doseže to, da bodo tiste funkcionalne regijske vsebine da jih bo mogoče z obstoječimi rešitvami, ki so na regionalni ravni, tudi ustrezno urejati. S tem, da bomo pa seveda dosegli tudi to, da ta manko med lokalno samoupravo, ki jo predstavljajo občine, in državo v tem delu, ki je vezan na lokalno samoupravo, zmanjšamo. Zato smo tudi okrepili te, bom rekel, funkcionalne regije in njihove funkcije, tako da je bilo to to narejeno na specifičnih področjih in pa pri institucijah, ki že obstajajo, in sicer tako pri policentričnem razvoju kot pri prostorskem načrtovanju, pri prometu in pri turizmu. Pripravlja se tudi novela Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki jo pripravljajo moji kolegi na Ministrstvu za

minister, za te odgovore. Ja, nič hudega, če se popolnoma strinjamo. Kajne? Glejte, nekako na štajerskem koncu pa tudi v Prekmurju vztrajamo, da tukaj pri regijah je treba biti bolj vztrajen in nadaljevati to, kar smo si zamislili. Zadeva je vpisana v Ustavo. In sedaj imam jaz tukaj nekatere vaše nekatere vaše izjave, ena od teh je: minister za javno upravo gospod Franc Props je v video nagovoru kakšno leto nazaj, ko je bil v Državnem svetu posvet, nekako medlo odgovoril o tem, ali je to neka rešitev ali ni. Mene sedaj zanima: Ali ta vlada še podpira enakomeren regionalni razvoj? Kajti z

prinesla na plano 53 glasov, jaz sem gotov, da bi še iz Štajerske in Prekmurja dobili od opozicije teh manjkajočih sedem ali osem glasov, pa bi lahko to speljali, se pravi, kar do sedaj ni bilo.

krajih Slovenije ni dovolj kvalitetnih delovnih mest. In to ni enakomeren razvoj in to ni dobro. In še enkrat menim in tudi sprašujem: Ali ste vi za to, da bi s pokrajinami reševali in potem prišli do boljših rezultatov, kot smo jih pokazali sedaj? Tako da resnično nisem dejansko zadovoljen s tem. Pa prosim, če mi še mogoče obrazložite: Kaj bomo v prihodnosti poskušali narediti za enakomernejši razvoj? Hvala.

politične volje v zadnjih 30 letih za to, da se ustanovijo pokrajine, v resnici ni bilo. Zahteva se pač dvotretjinska večina v Državnem zboru in ta v nobeni sestavi, ki je bila do sedaj, ni bila v resnici dosežena. Vlada je že leta 2023 izpostavila, da ustanovitve pokrajin kot takih, zato ker je pač to očitno nedosegljiv cilj, ni prednostna naloga, saj gre za radikalen poseg v upravno-politično strukturo Republike Slovenije, pri kateri pač ne najdemo soglasja. za sprejem, pač tako kot sem rekel, je treba dvotretjinsko večino zagotoviti. Jaz mislim, da v tistem trenutku, ko se bo dve tretjini poslancev v Državnem zboru strinjalo, da je to ustrezna rešeno, potem se bo to tudi lahkoto izvedlo. Tako, kot je pa v tem trenutku mogoče soditi, pa temu pač ni tako, saj že tudi tiste stvari, ki so bile dogovorjene, da jih izpeljemo, ne gredo. Ko se pa pogovarjamo o tem, zakaj je ta razvitost regij nesorazmerna, je pa treba tudi ugotoviti nekaj. Kohezijska sredstva, ki so se namenjala za razvoj regij, so se pač porabljala na način, kot so se porabljala. In nerazvita področja v Sloveniji so participirala na teh sredstvih bistveno bolj. Tukaj se pa potem postavi vprašanje, v kaj so se ta sredstva investirala. Ali so se res investirala v stvari, ki dajejo dodana delovna mesta, višjo dodano vrednost, večje število delovnih mest, delovnih mest, izkoristijo tiste prednosti, ki so tam zaznane? Žal očitno temu ni bilo tako, saj ti podatki, ki jih imamo na razpolago skozi čas, kažejo, da se v bistvu ta vrzel med razvitimi in nerazvitimi področji znotraj Slovenije povečuje, lahko tudi na račun tega, da smo namesto tega, da bi vlagali v prave stvari, gradili krožišča in pa spomenike aktualnim županom tam na teh krožiščih. Ne govorim zdaj, da ne bom narobe razumljen, seveda je treba promet umirjati, ne vem pa, če je to najbolj koristna stvar. In tudi v Ljubljano, če ste prej rekel, da se pač povečuje število teh ljudi, ki migrirajo dnevno, se ne povečuje na račun javne uprave ali pa teh institucij, ki so tukaj v Ljubljani, ampak tudi na račun tega, da je pač bil ta razvoj znotraj tega območja bistveno bolj uspešen, bolj uspešno so bila porabljena ta sredstva. Seveda je to izziv in moramo ga reševati, se strinjam. In ga bomo pač reševali tudi naprej. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Poslanec, vidim, da želite postopkovno predlagati, da Državni zbor na naslednji seji opravi razprava o odgovoru, izvolite. Hvala lepa še enkrat za te odgovore. Hvala tudi za besedo, spoštovana predsednica. Moj postopkovni predlog je, da se o ustanovitvi pokrajin seveda opravi širša razprava, ker želim vedeti, ali smo naredili vse, tudi jaz sedaj, ko pač sedim v tem mandatu, že v drugem, želim vedeti, ali smo vse naredili in ali smo iskali to soglasje, katerega je seveda sedaj omenil, ali je minister Props iskal soglasje ali predsednik Golob, ali sem jaz poskusil dobiti teh 60 glasov tule notri, da bi seveda pokrajine ustanovili. Glede na to, kar ste povedali, pa mogoče dodajam k temu samo da pač razlike so velike glede teh kohezijskih sredstev, kako so se vlagala, če se niso najprimerneje v dodano vrednost za boljša boljša delovna mesta in tako naprej, za boljše plače. In bi pač samo rad rekel, zakaj je zadeva tako kritična. Malo nazaj sem šel na nepremičnine.net pogledat stanovanje Ljubljana Dravlje, 21 kvadratov, cena 85 tisoč evrov. To je najnižja možna cena, ki nam jo danes poišče iskalnik za stanovanja v Ljubljani. Najnižja možna cena za stanovanja v Ljubljani, okvirnih 20 kvadratov nam kaže 85 tisoč. Stanovanje Maribor okolica do 5 kilometrov, 50 kvadratov, 75 tisoč evrov. Potem pa hiša Ljubljana Tomačevo – to je ta nedecentralizacija, če bi tukaj naredili kaj na decentralizaciji, takšnih razlik ne bi moglo biti

Hiša, Starše, obnovljena, letnik 1980, 150 kvadratov – to je med Ptujem in Mariborom – 800 kvadratov ohišnice, pa podobna cena 180 tisoč evrov. In če gremo tako naprej, to dejansko ni pravično. Štajerci in Prekmurci seveda vztrajamo, da se tukaj naredi kaj več, zato pa prosim za širšo razpravo na eni od naslednjih sej. Hvala lepa. Najlepša hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 4. marca 2025, v okviru glasovanj. Poslanec Rado Gladek, imate besedo, da zastavite ustno poslansko vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovana ministra, predvsem pa lep pozdrav ministrici! V odgovoru na eno od prejšnjih vprašanj mojih kolegov ste dejali, da število poslanskih vprašanj pomeni, da dobro delate. Že mogoče, ampak dostikrat se med davkoplačevalci poraja vprašanje, če je denar za te investicije oziroma če so investicije prave pa če je tudi denar oziroma višina sredstev res skrbno dodeljena posameznim investicijam, ker po drugi strani se pa marsikje vozimo po dotrajanih cestah. In to je tudi razlog za moje poslansko vprašanje, ki je prišlo dejansko iz vrst prebivalcev. Sprašujem za regionalno cesto drugega reda, to je cesta Želodnik–Drtija–Izlake, ki je v dolžini 26 kilometrov in 169 metrov med bolj obremenjenimi regionalnimi cestami v državi. Povezuje severovzhodni del domžalskega zaledja preko Moravč v Zasavje. Je tudi povezovalna cesta s štajersko avtocesto. Cesta je precej obremenjena z osebnim prometom, ker pa je ob njeni trasi tudi veliko gospodarskih družb, jo zelo obremenjuje tudi tovorni promet. Pobuda za ustno poslansko vprašanje, kot sem že rekel, prihaja s strani prebivalcev. Cesta je namreč v določenih delih precej dotrajana. Skrb povzroča tudi staršem osnovnošolcem, ki cesto uporabljajo kot dostopno pot do šol oziroma avtobusnih postajališč, kjer ustavljajo šolski avtobusi. Kljub hitrostnim omejitvam so določeni deli ceste zaradi pomanjkanja koridorjev za pešce zelo nevarni. Ko sem pripravljal poslanska vprašanja, sem pregledoval tudi zgodovino prometnih nesreč na tej cesti in lahko rečem, da je seznam teh nesreč kar pester. Nisem pa zasledil kakšnih konkretnejših načrtov vašega ministrstva v zadnjem času glede rekonstrukcije ceste, ki sem jo že poimenoval – Želodnik–Drtija–Izlake. Moje vprašanje je zelo enostavno: Kakšni so načrti Ministrstva za infrastrukturo, ki ga vodite, glede posodobitve ceste Želodnik–Drtija–Izlake? Hvala.

za vse ostale projekte izvajalce išče naša direkcija na razpisih. In saj veste, da tam je pa cena pravzaprav ključna za izbor izvajalcev. Na cestnem delu je po navadi konkurenca, kar štiri, pet izvajalcev. Kar se tiče te konkretne ceste, ki jo omenjate, se pravi, Želodnik–Drtija–Izlake, odseka odseka s tem imenom v načrtu razvojnih programov ni. Se pravi, rekonstrukcija ali pa novogradnja na tem delu ni predvidena. Prav gotovo je predvideno, nimam zdaj tu podatkov koliko, lahko vam pa priskrbim v okviru vzdrževanja, ker ga kar nekaj izvajamo, ampak to so tista manjša nujna dela. Verjetno pa ste seznanjeni na tem območju, da se pogovarjamo, pogovarjajo ali pa da se dela na obvoznici Moravče, če ste imeli to v mislih. Ampak tudi tukaj moram povedati da da nismo na najboljši ali pa najhitrejši poti. Občina to umešča v prostor. Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta je bil pripravljen seveda na podlagi strokovnih podlag, bilo je narejenih več različnih variant tras po terenu oziroma z viadukti. Na podlagi tega je potem bila izdelana tudi predinvesticijska zasnova, ki je bila že leta 2021 obravnavana na Komisiji za pregled in oceno investicijske dokumentacije.

Potem je bila leta 2022 izdelana nova verzija, ki je obravnavala optimizirani varianti ena in dva, vendar tudi ta različica na komisiji ni bila potrjena. Občina pa, kot sem jaz seznanjena, trenutno dopolnjuje dokumentacijo za varianto z nasipi, da bi jo lahko enakovredno obravnavali kot to varianto z viadukti. To je pravzaprav vse, kar vam v tem trenutku lahko povem. Sem prepričana, da niste najbolj zadovoljni z odgovorom, ampak tukaj moramo sodelovati z občino in počakati te dokumente, da bomo potem lahko še enkrat preverili. Lahko se pa zavežem, da vam zagotovim prav tudi, kaj

Hvala lepa. Ja, v bistvu nisem imel v mislih samo obvoznice Moravče, ampak celotno traso, tako kot ste sami omenili, ki je v dolžini preko 26 Obvoznica Moravče bi prav zagotovo rešila del tega problema, predvsem tega strnjenega dela, ampak dejstvo je, da je cesta tudi izven tega strnjenega naselja na določenih mestih precej v slabem stanju in dejansko kliče po neki rekonstrukciji oziroma neki temeljiti prenovi. Ko sem pripravljal to vprašanje, sem malo pogledal v zgodovino dejansko sem v letu 2020 našel en podatek o ureditvi križišča in dveh avtobusnih postaj na tej trasi. Že davnega leta 2002 je bil takrat v proračun dan, se pravi pred več kot 20 leti, določen denar za ureditev te ceste. Ampak kot rečeno, v zadnjem času se pa razen, kot ste sami rekli, te obvoznice Moravče, o tej cesti ne govori dosti. Gre pa, kot sem že na začetku povedal, za relativno obremenjeno cesto. Naj spomnim, da se na eni strani začne tam, recimo, pri tem Hoferjevem skladiščnem centru, ki sicer ima kratko pot do same avtoceste, ampak po drugi strani, če pa gledamo iz te zasavske strani, imate recimo Termit in podobne gospodarske družbe, ki s svojim tovornim prometom precej obremenjujejo to cesto. Tako da bi bilo prav zagotovo smiselno resno razmisliti in sprejmem tudi to vašo da mi pripravite poročilo, kar se tiče investicijskega vzdrževanja. Prav zagotovo bi bilo pa treba razmisliti tudi o eni temeljiti rešitvi, kar se tiče posodobitve oziroma rekonstrukcije te ceste v celoti.

ampak da ne bo mišljeno ali pa da ne bo ostalo v zraku, da se projekti v proračun kar tako na pamet uvrščajo. Absolutno se naredijo ocene in na DRSI imajo v bistvu,

v bistvu predvidevajo, da bi bilo nujno narediti. Hvala lepa za besedo. Se zahvaljujem že vnaprej za podatke, ki jih bom dobil. Ja, prav zagotovo predlagam, da se na eni od naslednjih sej opravi razprava. Zdaj, da bi samo da bi samo o eni cesti govorili, mogoče ravno ne, no, ampak glede na to, da smo imeli danes oziroma da je imela ministrica Bratušek največ vprašanj ravno o cestah, mislim, da bi bilo smiselno eno temeljito razpravo narediti, preden se bomo pogovarjali o novem proračunu, dejansko o o prioritetah oziroma o usmeritvah ministrstva glede vzdrževanja in rekonstrukcij posameznih cest, ker bo mogoče na ta način tudi vprašanj potem v bodoče manj, če bomo imeli bolj jasne strategije oziroma cilje, kar se tiče upravljanja in rekonstrukcije cest. Hvala. lepa za vaš predlog. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 4. marca 2025, v okviru glasovanj. Poslanec Zoran Mojškerc, imate besedo, da zastavite ustno poslansko vprašanje ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Vinku Logaju, izvolite. Podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani gospod minister, lep dober večer! Slovenske občine se soočajo z vedno večjimi problemi glede financiranja svojih investicijskih potreb, saj nemalo občin svoja sredstva, ki so namenjena investicijam, preusmerja v opravljanje svojih osnovnih nalog, saj povprečnina enostavno ne zadošča. O razlogih, zakaj je tako, bi lahko sicer opravili tudi širšo razpravo, ampak ne v okviru tega ustnega poslanskega vprašanja. Me pa zanima nekaj drugega. Ob sprejemanju proračuna je bilo rečeno, da bo Vlada zagotovila sredstva za sofinanciranje izgradnje osnovnošolske in predšolske infrastrukture v občinah. Tudi napoved razpisa je bila na nekatere občine že posredovana, vendar pa se občine zdaj sprašujejo, na kakšen način se bodo lahko na ta razpis prijavljale. Zanima me: Kakšno višino sredstev ste za ta namen rezervirali? Kakšni bodo pogoji za pridobitev sredstev? Občine seveda imajo potrebe, vendar glede na to, kar sem že prej povedal okrog sredstev za zagotavljanje investicij, je veliko primerov, ko se ni šlo v pridobivanje gradbenega dovoljenja, ker finančna konstrukcija za občine ni bila vzdržna. Tako da me zanima: Ali bo v tem kontekstu dovolj kakšna predinvesticijska zasnova in podobno? Hvala za odgovor.

torej realizacija. Do sedaj v tem tekočem razpisu je sofinanciranje 47 občinskih investicij v vrtce in pa 64 občinskih investicij v osnovno šolstvo. V tem letu še zaključujemo sofinanciranje zadnjih šest projektov v vrtce in pa sedem projektov v osnovno šolstvo. Hkrati pa potekajo priprave za

2026 dalje, in sicer bo za namene sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole, seveda tudi v objekte za glasbeno šolstvo in pa v objekte za šole s prilagojenim programom namenjenih 160 milijonov evrov. V prejšnjem obdobju, torej v iztekajočem obdobju, je bilo namenjenih 114,4 milijone evrov. Tako da se delež v naslednjem programskem obdobju povečuje. Na poziv občinam za informacijo, koliko občin namerava prijaviti investicije, smo dobili informacijo, da bo v prihodnjem obdobju 83 takšnih občin. V tem mesecu, v prvi polovici tega meseca bodo vse občine dobile obvestilo oziroma najavo razpisa za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo. Pri tem predvidevamo tudi poseben sklop za investicije v šole, ki izvajajo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, ali glasbene šole tam, kjer bo lahko več občin nastopalo kot investitor. Zdaj, pričakujemo, da bo tudi pravna podlaga vzpostavljena skozi zakon, ki [ureja] organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki je že v v parlamentu. Tako da bi bila to potem tista druga investicija, na katero bi lahko občine skupaj tudi kandidirale. Objavo javnega razpisa načrtujemo za konec julija 2025 in potem tudi izbor pred koncem leta 2025. Tako da bi lahko v sklop sofinanciranja zapadle že tudi situacije tistih občinskih investicij, ki se bodo začele

del kriterijev tudi demografska slika oziroma sam vpis in pa pripravljenost na investicijo, tu mislim na že pridobljeno dokumentacijo znotraj posameznih projektov za investicije, in pa seveda tudi ostala merila pri šolskih objektih, torej število manjkajočih igralnic, starost samega objekta, sofinanciranje investicij v preteklosti. Podrobna merila in kriteriji še niso izdelani, bomo pa občine s tem sproti tudi seznanjali. Kot pa sem rekel, v prvi polovici tega meseca bo najava tega razpisa za vse slovenske

Podpredsednica, hvala še enkrat za besedo. Na to, da je 160 milijonov rezerviranih, je vsekakor pohvale vredno. Se mi pa zdi, da da občine ne bodo mogle vseh teh sredstev počrpati. Namreč rekli ste, da boste sofinancirali tudi že situacije, ki bodo nastale v letošnjem letu. To pomeni, da mora občina sama projekt že začeti, hkrati pa se ni se ni nadejala, da bi prišlo do kakšnega razpisa. Za tiste občine, ki to že izvajajo, je zadeva vsekakor dobra. Mene je pa bolj zanimalo, na to pa mi niste odgovorili: Kaj pa za tiste občine, ki bi pa rade nekaj naredile, pa zaradi tega, ker še niso imele gradbenega dovoljenja, če temu po domače rečemo tako, ga niso niti vlagale, ker niso vedele, ali tak razpis bo ali ga ne bo, ker v preteklosti so se na teh segmentih tudi neka sredstva črpala? Prav tako pa me zanima, če lahko dopolnite svoj odgovor: Kakšen bo odstotek sofinanciranja? Ali pa bo šlo v teh

Hvala. Morda najprej pojasnilo v zvezi s samim razpisom, kot sem prej že poudaril, se tekoči razpis izteka, se zaključujejo po tekočem razpisu investicije v letu Od 1. 1. 2026 je predvideno potem programsko obdobje, torej razpis, ki bo objavljen julija letos, bo za programsko obdobje 2026–2029, torej za naslednja štiri leta. Ko se pogovarjamo o pripravi same dokumentacije, del točkovanja bo zagotovo tudi faza priprave dokumentacije pa tudi prioritetni red v letih od začetka leta 2026 do leta 2029. Po zakonu je možno sofinancirati občinske investicije glede na razvitost občin v višini od 50 do 100 %. Glede na velik interes občin po zagotavljanju sredstev za sofinanciranje, bo pa skoraj zagotovo predvidena tudi kapica, torej kolikšen je največji možni delež financiranja. Kot rečeno, prvo obvestilo in najavo bomo občinam posredovali do 15. marca, potem pa seveda še podrobnejša pojasnila, merila, ki jih bomo predvideli v samem javnem razpisu, zato da bi se vsaj občine za vse investicije oziroma za možnost soinvestiranja lahko čim bolje pripravile in prišle na vrsto za sofinanciranje. V iztekajočem razpisu za teh še nedokončanih šest projektov v vrtce in sedem projektov v osnovne šole se je pokazalo, da so se določene investicije, tudi tiste, ki so bile končane do leta 2025, zamaknile, pri nekaterih tudi zaradi zagotavljanja lastnih sredstev in pridobivanja celotne dokumentacije. Nekatere so pa celo predlagale, da se umaknejo iz preteklega javnega razpisa in bodo kandidirale na nov razpis. Hvala. hvala. Ne želite postopkovnega. Poslanka mag. Bojana Muršič, imate besedo, da postavite ustno poslansko vprašanje Ministru za finance Klemnu Boštjančiču, izvolite. Hvala lepa, podpredsednica za besedo. Spoštovana ministra! Spoštovani minister, vas še posebej pozdravljam. Vzajemna je do konca februarja posredovala vsem zavarovancem, ki so bili pri njih zavarovani več kot leto dni, obvestila o višini njihovega deleža, ki jim pripada po preoblikovanju zavarovalnice Vzajemna. Teh zavarovancev je bilo več kot 800 tisoč. Tisti upravičenci, katerih ocenjena višina njihovega deleža ni presegala 120 evrov, so se lahko odločili, ali bodo postali delničarji Vzajemne ali pa se jim naj njihov delež izplača na transakcijske račune. Mnogi nekdanji njihovi zavarovanci pa ugotavljajo, da je ocenjena vrednost višine njihovega deleža le za malenkost presega vrednost 120 evrov, to pa pomeni, da morajo ti upravičenci postati vzajemni delničarji ali pa se tem sredstvom odpovedati in potem ostanejo nekako državi. Torej tisti, ki imajo višino njihovega deleža v vrednosti nad 120 evrov, morajo za prevzem lastništva in razpolaganje z delnicami odpreti trgovalni račun, katerega letni stroški pa znašajo skoraj nekje okrog 50 evrov, in to je kar veliko. Za upravičenca, ki predhodno ni bil imetnik trgovalnega računa oziroma nima drugih vrednostnih papirjev, je tak strošek visok in ekonomsko izjemno nesmiseln. Celo v primeru družinskih članov, ki bi želeli svoje delnice prenese na enega od njih, je potrebno predhodno odprtje trgovalnega računa za vsakega od upravičencev. Zato se med državljanke in državljani pojavljajo upravičene pobude po povišanju mejnega zneska za tiste, ki bi namesto delnic želeli denarno izplačilo. Pav tako se pojavljajo tudi pobude, da bi tistim, ki se vendarle odločijo za delničarstvo, olajšali ta korak oziroma jim omogočili cenejše razpolaganje z njim. To bi bilo smiselno tudi z vidika sprejete strategije razvoja kapitalskih trgov, katerih cilj je med drugim tudi povečanje vključenosti ljudi na kapitalske trge. Zato, spoštovani minister, vam zastavljam naslednje vprašanje: Ali boste predlagali ustrezno spremembo zakona ali drugih predpisov, s katerim bi omogočili izplačilo sredstev tudi nekdanjim zavarovancem, katerih delež presega zakonsko omejitev 120 evrov? Ali po vašem mnenju obstajajo kakšne druge primerne rešitve, s katerimi bi širšemu krogu upravičencev omogočili denarno izplačilo?

tema aktualna, o njej se veliko piše in je prav, da se stvari pojasnijo, predvsem pa da na nek način umirimo tudi nepotrebno paniko, ki se ustvarja v javnosti. Najprej kot prva stvar v zvezi s pripravo potrebnih rešitev za preoblikovanje Vzajemne – ko smo se seveda na ministrstvu s tem ukvarjali in iskali rešitve, smo ves čas upoštevali interese najmanj treh deležnikov, eno je sama Vzajemna, drugo je ZZZS in tretje so ostali upravičenci. Določitev praga 120 evrov za izplačilo deleža Vzajemne v denarju ni bila določena arbitrarno, ampak pravzaprav temelji na analizi poslovanja zavarovalnice in njenih finančnih zmožnosti, ki jo je opravila Agencija za zavarovalni nadzor, torej regulator in nadzorni organ za področje zavarovalništva. Tudi oni so pri tem zasledovali ta že prej omenjeni interes, torej uravnoteženje varovanja na eni strani interesa družbe, na drugi strani ZZZS in na tretji strani upravičencev. Na začetku je bil ta znesek postavljen še nekoliko nižje, potem so pa dodatne analize pokazale, da bi šli vendarle lahko na teh 120 evrov. Ta znesek pravzaprav predstavlja kompromis med višino izplačila upravičencem v denarju na eni strani in na drugi strani nujnostjo, da se ohrani ustrezna kapitalska ustreznost in likvidnost Vzajemne. Kapitalska ustreznost je ključni pokazatelj finančne stabilnosti in sposobnosti, da družba izpolni svoje obveznosti do zavarovancev. Na ministrstvu zelo skrbno sledimo dogajanju v zvezi s preoblikovanjem Vzajemne in se bomo v primeru zaznane potrebe po prilagoditvah obstoječega sistema tudi odzvali, tudi s predlogom zakonskih sprememb. Nekaj pobud, kot mi je znano, je tudi že v Državnem zboru. Bi pa rekel, da se v resnici na nek način nikamor ne mudi,

vprašanje. Seveda za tiste, ki nimajo trgovalnih računov in bi jih morali odpreti. Torej stroški odpiranja, na drugi strani vodenja in potem zapiranja računa v primeru prodaje Vzajemne. Vzajemne. Zdaj kot prvo, delničarji Vzajemne bodo imeli dve leti časa za odprtje trgovalnega računa, ker imajo možnost prevzeti delnice v dveh letih po njeni uvrstitvi na organiziran trg. Absolutno pričakujemo, da je to dovolj časa za prilagoditev storitev ponudnikov in da se bodo ponudniki trgovalnih računov prilagodili nastalim razmeram in bistveno znižali stroške odprtja. Namreč, govorimo o enem res velikem številu novih upravičencev, ki nimajo trgovalnih računov in seveda gre za tržno dejavnost, ne moremo se kot Vlada v to vtikati, ampak že neki razgovori, ki smo jih imeli s ponudniki, kažejo na to, da se bodo v naslednjih mesecih, v naslednjem letu zelo verjetno oblikovale posebne ponudbe za te upravičence do deleža deleža v Vzajemni. Kot rečeno je bila pa ta ureditev sicer zelo natančno pretehtana tako iz pravnega, ekonomskega kot regulatornega vidika. Pri tem naj spomnim še na eno stvar, ki smo jo imeli ves čas pred očmi. Verjetno je vsem dobro znan primer privatizacije, ki smo jo imeli, zdaj lahko rečem, že davnimi leti. Mi smo si absolutno želeli in smo tudi se z zakonskimi rešitvami rešili divje privatizacije. Namreč, na trgu je kar nekaj interesa za Vzajemno in tudi zaznavamo interes, da je kar nekaj družb, ki bi želele, preden se uvrsti te delnice na organiziran trg, v resnici začeti odkupovati te delnice. Običajno, saj veste, so ti odkupi bistveno nižji, kot potem trg pokaže, in to je bil eden od namenov, ki smo ga zasledovali. Ampak, da zaključim še enkrat, absolutno spremljamo zelo natančno dogajanje na trgu in časa je še kar nekaj

Spoštovani minister, najlepša hvala za ta predlog, tudi da v bistvu spremljate. Popolnoma vsi skupaj, državljanke in državljani, razumemo, da so bili pri tem upoštevani vsi trije vidiki, tako Vzajemne, tako ZZZS kot tudi ostali upravičenci. Pa vendar je treba poudariti, da dejansko takrat, ko so zavarovanci plačevali, vplačevali zneske, so plačevali zneske v svojem denarju in nihče jih nikoli ni vprašal, ali želijo postati delničarji Vzajemne. Seveda, to je neka nagrada na koncu koncev, seveda je državi absolutno v interesu, da v skladu s strategijo razvoja kapitalskih trgov povečamo, da je čim več ljudi vključenih na kapitalski trg, to je vsekakor dobrodošlo in zato me tudi veseli, da v bistvu razmišljate tudi v kakšni drugi smeri. Seveda smo s tem dejansko, bom rekla, potolažili tudi državljanke in državljane, nikamor se seveda ne mudi s tem odpiranjem trgovalnih računov. Pa vendar je potrebno poudariti, da se pač ki bodo pač odprli trgovalne račune, bojijo, da jim bo ta znesek, recimo če je to zdaj danes 136 evrov, kar je to v prihodnosti 136 delnic, z leti padel. Če gledamo projekcije, v letu 2026 bo še Vzajemna poslovala negativno, za leto 2027 se nekako napoveduje, da bo izboljšanje, leta 2028 bi pa naj bilo že pozitivno poslovanje. In zaradi tega se ljudje pač sprašujejo, ali je smiselno, odpreti trgovalni račun, iti v to. Predvsem pa so tu, moram poudariti, starejši ljudje,

Se zahvaljujem vsem, na nek način ste že vi povzeli v resnici to, kar sem jaz mislil povedati. Dejstvo je, da univerzalne rešitve, s katero bi bili čisto vsi zadovoljni, ni. Na drugi strani pa je tudi res, da se pogovarjamo o o nekih sredstvih, za katera verjamem, da še leto oziroma dve leti nazaj ni nihče pričakoval, da jih bo sploh dobil. Jaz, recimo, sem bil zavarovan ves čas pri drugih zavarovalnicah, pa nisem danes do tega upravičen, pa mi je žal, da nisem bil pri Vzajemni. Ampak okej, tako pač je v življenju, nič takega. Ampak recimo ena rešitev, ki se mi zdi, da bo verjetno vsaj za en del ljudi tudi prišla v poštev, so individualni naložbeni računi. Vem, da poznate to. Mi na ministrstvu prav te dni dodelujemo končno obliko zakona o individualnih naložbenih računih in v tem kontekstu bomo tudi preučili možnost prenosa Vzajemne neposredno na individualne naložbene račune. To so sicer računi, ki so namenjeni dolgoročnemu naložbenemu varčevanju. In ta zakon o teh individualnih računih naj bi začel veljati v letu 2026. To je recimo en del rešitve, ampak spet tudi ta ne bo zadovoljila vseh. En del možne rešitve je tudi nek brezplačen prenos med družinskimi člani. Ampak, tako kot sem rekel, je pa treba biti previden, ker ne želimo iti predaleč. Absolutno se želimo izogniti temu, da bi se na trgu pojavilo, vemo, da interes je, posredniki, ki bi hodili od vrat do vrat, odkupovali te deleže in seveda na nek način tudi izkoriščali državljane. Potem rajši vzamete vsaj nekaj, nekaj denarja. Tako da rešitev ni samo ena, ni samo ena, jih je več. Absolutno je pa tudi to, kar sem že prej rekel, da je fokus v to, da bodo ti stroški za tiste čim nižji in bistveno nižji, kot je danes strošek, tako kot sem rekel, ker potencialno govorimo o številu novih lastnikov trgovalnih računov, ki nekajkrat preseže današnje število. In je popolnoma jasno, da bi vsak ponudnik, verjamem, moral v tem videti poslovno priložnost in bistveno bistveno znižati stroške. Hvala. hvala. Želite postopkovno? Ne želite. Prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev, in sicer ima prva besedo poslanka Iva Dimic, zato da zastavi ustno poslansko vprašanje ministrici za zdravje, dr. Valentini Prevolnik Rupel. Izvolite. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovana ministrica! V Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna se je s 1. julijem 2024 zaradi upokojitve specialista pulmologa zaprla pulmološka internistična ambulanta. V zdravstvenem domu drugega specialista pulmologa nimajo, zato upajo, da bo Ministrstvo za zdravje razpisalo koncesijo za ta program, saj ne želijo, da Postojna ostane brez pulmološkega specialista. Direktorica je ob tem dejala, citiram: »Upamo, da programa ne bomo izgubili, saj bi s tem ostali brez specialista, ki je zaradi možnosti takojšnje rentgenske diagnostike in posveta močno vpet v vsakodnevno delo. Na potezi je ministrstvo, da pravočasno izpelje vse postopke.« Konec citata. Zakon o zdravstveni dejavnosti v 42. členu določa, da se koncesija podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Ta pogoj je v primeru Postojne seveda izpolnjen. V zdravstvenem domu so brez pulmološkega specialista torej že več kot pol leta. Zanima me: Zakaj se že toliko časa čaka? Kdaj nameravate izpeljati postopke za podelitev koncesije na področju pulmologije v Postojni,

Najlepša hvala za besedo. Hvala za vprašanje. V letu 2024 smo že pričeli s postopkom priprave koncesijskega akta, se pravi uredbe, na podlagi katere bo Vlada Republike Slovenije določila vrsto območij in predvideni obseg opravljanja programov zdravstvene dejavnosti, na podlagi katere se potem objavi javni razpis za podelitev koncesije v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti. Pri tem bi rada samo poudarila, da se koncesije na sekundarni ravni za razliko od primarne ravni ne razpisuje za območje občin, pač pa za območje statističnih pokrajin. Se pravi, da v tem primeru ne gre zdaj za razpis za Postojno, pač pa gre za Primorsko-notranjsko Tako da to. Sicer pa predvidevamo, da bo ta uredba, čisto ta časovnica, objavljena, mislim, da bo na Vladi v tem tednu. Zakaj smo šli v tak postopek? Predhodno smo na ministrstvu opravili pregled vseh razpoložljivih programov, ki niso imeli izvajalca, kar je trajalo nekaj časa. Se pravi, ta uredba ne bo samo za ta program, pač pa bo na področju specializirane zdravstvene dejavnosti takih programov v skupnem obsegu 6,2 6,2 programa in na področju zobozdravstvene dejavnosti v obsegu 6,4 programa. Se pravi, ta uredba bo obravnavana na Vladi v tem tednu, potem pa Ministrstvo za zdravje najpozneje v 30 dneh od uveljavitve te uredbe objavi javni razpis. Kar pomeni, da je kasneje skladno s postopkom koncesija predvidoma podeljena do junija 2025.

bilo je že tudi kar nekaj medijskih objav na to temo, enostavno bojijo v zdravstvenem domu, da bodo težko dobili koncesionarja. Imeli so dogovorjenega, pa se seveda tukaj Vlada ali pa Ministrstvo za zdravje, ki je zaradi vzrokov, ki jih je ministrica seveda navedla, enostavno ni odločalo in je zadeva, mogoče na nek način bojazen, padla v vodo. Še enkrat. Ja, res ste rekli, podeljuje se za statistične regije, Primorsko-notranjsko, to pokriva celoten Kras do Sežane, Ilirsko Bistrico, celotno Notranjsko, praktično skoraj do Ribnice in skoraj ostali del do Vrhnike. Za nas je to zelo pomembno. Kar nas najbolj skrbi, je to, da ambulanta zdaj sicer še vedno na nek način deluje, zato ker izdajajo kartoteke, zato ker ljudje odhajajo in iščejo storitev pulmološko-internistične ambulante drugje po Sloveniji. In lahko rečem, da Vlada praktično na probleme, ki jih imamo, bom rekla, ljudje, ki živimo izven Ljubljane, prepočasi odreagira. In resnično si želim, da bi se zadeve prej kot v 30 dneh objavile za javni razpis in bi se podelilo koncesijo. Hvala lepa.

taki, kot so napisani. Zdaj gre pa za program, isti kot je bil, se pravi, gre za razpis 0,8 pulmologije pa 0,2 interna. Najlepša hvala. Ne želite postopkovno. Naslednji ima besedo poslanec Jožef Horvat, in sicer bo zastavil ustno poslansko vprašanje ministru za naravne vire in prostor Jožetu Novaku. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani minister gospod Jože Novak! Najina tema, izgradnja visokovodnih protipoplavnih nasipov ob reki Muri, je za tamkajšnje prebivalce življenjskega, Gre za varnost prebivalcev, njihovega premoženja in za ohranitev najboljših kmetijskih zemljišč, kar pravzaprav o teh prioritetah govori tudi tako imenovana protipoplavna direktiva. Zato sem bil izjemno vesel, da smo uspeli v prejšnji vladi, ko je bila ta možnost, iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost zagotoviti 40 milijonov evrov za približno 40 kilometrov nasipov, ki jih je potrebno dograditi, sanirati ali kako drugače že. Zadovoljen sem in vam hvaležen, da lahko zdaj v rokah držim odločitev o oddaji javnega naročila. Gre za dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov Krog–Petanjci. Mislim, da je zdaj ta odločitev že pravnomočna. Odločitev je podpisala vršilka dolžnosti generalne direktorice Direkcije Republike Slovenije za vode gospa Urška Hočevar. Moje prvo vprašanje je, gospod minister: Ali je pogodba že podpisana? Čer še ni, ali so kakšne ovire? Sam si želim, da bi se začetek izvajanja del začel pač čim prej. Seveda pa zdaj gre praktično samo za približno kakšnih 20 % od vseh teh 40 kilometrov nasipov. To javno naročilo, ki bo skupaj z DDV težko dobrih dobrih 20 milijonov in 650 tisoč evrov. Zaobjema, kot rečeno, približno 8 kilometrov nasipov. Kako je z naslednjimi odseki? To je zdaj ključno vprašanje. V nadaljevanju pa seveda bom postavljal še vprašanje, če bo potrebno, glede na to, kakšen bo vaš odgovor. Najlepša hvala.

ker niso kos temu in niso opravile svoje naloge. Seveda najbrž ni bilo druge izbire, ker tudi direkcija ni bila najboljša izbira v taki sestavi, kot je. Po tej plati saniram stanje za nazaj. Saniram stanje za to, da bomo lahko končno kaj naredili. Prva točka, Krog–Petanjci je seveda oddano delo, Pomgrad je izbran izvajalec. Z naše strani je podpisano, Pomgrad podpisuje pogodbo v tem delu. Računam, da se bova oba, pa še kdo drugi, tudi ostali poslanci iz različnih strank, ki sprašujejo o Pomurju, dobili ob pričetku del v mesecu marcu. Tako da bo ta del izpeljan. Stanje na drugih odsekih, ki so vezani na teh 20 kilometrov, na katerih je glede na zakonodajo sploh edino možno dobiti gradbeno dovoljenje. Na 40 kilometrih jih ni možno niti teoretično po nobeni zakonodaji dobiti, zato, ker je presoja vplivov na okolje potrebna, celovita presoja in vse skupaj, ki se sploh še ni začela, noben niti ni razmišljal o postopkih niti o kakršnikoli drugi zadevi. Imam pa situacijo naslednjo, problem pri zemljiščih. Na odseku

Bom naprej naštel še druge. Boljše je na odseku Ljutomera, tam, kjer je državni lokacijski načrt, kjer je pridobljenih 98 %. Ta odsek gre zdaj, ko smo prišli do tega podatka za toliko pridobljenih zemljišč, v razpis za za izvajalce še v mesecu marcu. Slabše je na Razkrižju, tam je samo polovica zemljišč pridobljenih. Na podlagi tega sem zaprosil za pospešeno delo direkcije in občin skupaj, da pridejo do večjega odstotka zemljišč zato, da bo izvedba lahko narejena. Če sva rekla, da je praktično pridobljena na Ljutomeru, na tem območju, kjer je DPN, mislim, da bomo to, kot sem rekel, v marcu dali, tudi za ostale odseke sem prosil, da v marcu pripravijo razpise z določenim odložnim tveganjem pridobitve zemljišč oziroma prilagajanjem, in bom računal na to. Vrednost del na 20 kilometrih, ki je prišla na podlagi dokumentacije, znaša 45,7 milijonov. Eden je Eden je že na razpisu pridobljen, ostale so ocene razpisnih investicijskih elaboratov, kot so jih pripravili v tej dokumentaciji, ki jo je direkcija skupaj z občinami pripravljala.

in pravočasno v tem času, kot je, s tem, da bom seveda očitno moral dodatno še ukrepati okrog teh zemljišč, ki jih bomo še za ta del morali skupaj dobiti, da bomo lahko investicije spravili. Torej, sredstev ne bo treba prelagati drugam ali kjerkoli drugje.

so imeli predloge, vendarle nič narejenega od tega. Sklepal bom dvoje. Če bi na direkciji kdo malo zadaj ostal, bomo ukrepali proti osebam te območne skupnosti na Muri, da bodo pač seveda morali stopiti k temu, da ne ignorirajo naravovarstvenih zadev do te mere, da jih izločijo iz postopka. Seveda, naravovarstvene zadeve in varstvo kmetijskih zemljišč sta obe varovani kategoriji, ki jih morajo narediti. Brez tega ukrepa na teh 20 kilometrih ni možno priti do odločitve. Iz tega naslova imam še veliko dela. Jaz mislim, da jim bom po zadnjih opominih, ki sem jih že povedal, občinam in izvajalcem, ki jih ne bo več potem naprej in bom pristopil k DPN. DPN pa pomeni, kot sem rekel, da je to v najboljših primerih leto dni ali dve, da pridemo do konca. Jaz upam, da bodo razumeli to spoštovanje, neizločevanje drug drugega, da bomo prišli tudi do rešitev. In tukaj sem bil v kontaktu tako s skladom kmetijskih zemljišč, vendar rešitve na mizi nimam. Celo ignorantski posmeh temu: »Ali ste to res po mislili?« Seveda, brez te situacije, je pa tako, kot bi zanalašč hoteli reči, ne, ne bomo delali spodnjega dela Mure. Torej ste razumeli iz tega, da imamo kar veliko dela, da še na spodnjem delu stvari spravimo na operativno raven izvedbe.

Gospod minister, hvala za vsa vaša prizadevanja, to vam vedno pravim. Mislim, da je to danes moje že šesto ali sedmo ustno vprašanje. In po tisoč dneh te vlade, vi meni pravite, da smo v prejšnji vladi slabo delali, ker smo nalogo dali občinam. Gospod minister, jaz nisem pravi naslov, da jaz komandiram občine ob reki Muri. To najbrž veste. Kajne? Ampak zdaj, ko nam voda v grlu teče, ker samo do junija naslednjega leta, se pravi, eno dobro leto še imamo možnosti, da počrpamo sredstva iz Evropske unije, gre za mehanizem NextGenerationEU oziroma sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost, in ne vem, kaj bo potem, kam bo šel ta denar. Jaz sem pa prepričan, pa nisem pretiran pesimist, da teh 40 milijonov iz NOO za nasipe ob reki Muri ne bomo pokoristili. Moje vprašanje pa se mi tu zdaj logično postavlja. Tudi če boste šli v državni lokacijski načrt, poglejte, vi ste prejšnji teden, 27. februarja, na Vladi sprejeli dopolnitve Uredbe na področju izvajanja evropske kohezijske politike in spremembe Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027. Prav je, da ste v to vgradili tudi zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje, 32 milijonov. Zakaj niste vgradili v ta program tudi zmanjšanja poplavne ogroženosti na reki Muri? To je logično vprašanje. Ker nasipov do junija 2026 ne bo oziroma ne bodo mogli biti financirani iz Načrta za okrevanje in odpornost. Tukaj prosim za vaš konkreten odgovor. Ta napad na

to bi lahko po koščkih naredili karkoli. Jaz sem opozarjal vedno znova, model, ki je bil zastavljen takrat, je morda bil nujen, ker direkcija ni bila sposobna. Delo dati nesposobnim občinam za tako velika opravila in po koščkih rezati Muro, je katastrofa. svojih možnostih so občine naredile vse, kar so znale in zmogle, tudi s pomočjo, da smo zavrteli. Zato ni ogrožen niti en evro iz in 44 milijonov oziroma to številko, ki sem jo tudi jasno razložil, bo izvedena do junija 2026, kot imajo rok, z garancijo, da se razume. Bom pa rabil veliko pomoč.

Zato prosim vse in bom imel z občinami še naprej, da dokončamo to stvar in garantiram za teh 20 kilometrov, ki so bile realno možno; že več kot dve leti to govorim oziroma eno leto govorim v tem delu, da je to edino realno možno. preostala dela ne vem, zakaj ni šlo v presojo vplivov, ne vem, zakaj se ni naredilo. Kot sem rekel, bo maja zaključen rok za ta del. Če bodo dokumentacije delane, bi lahko šli. Se pravi, v kohezijo mi lahko damo spodnji del, ker zgornji ni potreben. V spodnjem delu lahko, če bo dokumentacija pripravljena, ampak dokler nimamo prostorske dokumentacije urejene, dokler nimamo te odločitve, se ne da preskočiti pa priti v gradbeno dovoljenje in investicijske zadeve. bom zelo potrudil, da bo tudi spodnji del končno zagnan in da bo lahko, zdaj pa ne morem obljubiti, ker take težave še nisem imel, kot je zdaj na spodnjem delu, ko se je zavestno spodbujalo, ne, ne na kmetijsko iti, drugič pa ne upoštevati naravovarstvene pogoje. Da se razumemo, v tem delu pa mislim, da je kompromis med obema, ker sta obe kategoriji varovani, da pridemo do rešitve. In jaz mislim, da sem nakazal to in sem presenečen, da ni bilo v tem času tega dela narejenega – pa ne obračam na vas, samo pojasnjujem in da imamo na tem spodnjem delu še kako [veliko] za narediti in bodo posledice tako na kolegijih na direkciji, pa bomo razumeli, na kakšen način bomo sanirali, bom rekel, z odpovedjo pogodbe, ki je bila z občino narejena, če ne bo izvršena, in iti v seveda državni prostorski načrt, ki bo pripeljal pa dokončno prostorski načrt na mizo, da bo povedal, kako se upošteva oboje. Jaz sem še vedno optimist vse do zadnjega, ampak ta kontrolni del, še enkrat, jim v marcu poteče in upam, da

Hvala lepa, gospa podpredsednica. Hvala, gospod minister. Izkoriščam poslovniško možnost in predlagam, da Državni zbor odloča o predlogu sklepa, da o odgovoru ministra oziroma tej pomembni problematiki opravimo vprašanje, podobno tako kot sem to naredil že pet- ali šest- ali sedemkrat, ravno zaradi tega, da ministru v podporo opravimo razpravo. Jaz mislim, da ga ni, vsaj pomurskega ali pa na splošno slovenskega poslanca, ki bi nasprotoval temu projektu. Morate pa vedeti, gospod minister, da občine pravzaprav so finančno podhranjene, kadrovsko podhranjene. Ministrica, prejšnja ministrica za kmetijstvo je že izdala odločbo, da kmetijskih zemljišč ne da. Res je, tu so zdaj tudi okoljevarstveniki. Kdo bo zdaj tisti, ki se bo izpogajal? Mislim, da ima največjo moč prav pristojni minister. In jaz tukaj v vas polagam nadaljnje upe, da vendarle v tretjem tisočletju bomo najbrž sposobni zgraditi za tako pomemben objekt, kot je nasip, tehnično zelo enostaven, ima pa izjemno, izjemno funkcijo, kar zadeva varovanja človeških življenj, zdravja, premoženja in seveda tudi narave, da se dobro razumeva. Tako da upam, da bo pri glasovanju v Državnem zboru, pa zdaj tokrat res prosim, da tudi vi vplivate na koalicijo, da se podpre ta sklep, da vendarle opravimo razpravo in pokažemo, da smo tukaj, vsaj tu pa tam v kakšnem projektu izjemnega pomena, da smo tukaj enotni. In ta razprava bi naj šla v smeri podpore vam in mogoče direkciji, da ne naštevam, da vendarle izkoristimo sredstva, ki so na razpolago, predvsem pa, da zaščitimo ljudi pred, bog ne daj, novo poplavno katastrofo. Hvala lepa. Najlepša hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 4. marca 2025, v okviru glasovanj. In kot zadnja ima besedo dr. Tatjana Greif, da postavi poslansko vprašanje ministru za naravne vire in prostor Jožetu Novaku ter ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru, ki pa je odsoten. Izvolite. Hvala za besedo. Leta 2018 je bila reka Mura razglašena za biosferno območje pod okriljem Unesca. Prebivalci ob Muri so že dvakrat ustavili poskuse zajezitve te reke za gradnjo hidroelektrarn. Leta 2016 je civilna pobuda Rešimo Muro zbrala skoraj 80 tisoč podpisov proti gradnji. Vlada je 2019 ustavila aktivnosti za izgradnjo hidroelektrarne Hrastje-Mota, ko so strokovne študije pokazale, da bi bila gradnja škodljiva za okolje in tudi nerentabilna. Ljudje ob Muri so tedaj zmotno mislili, da je ledvica Prekmurja rešena. Zdaj smo v stiku s prebivalci ob Muri, ki pravijo, da so jih vse vlade doslej izigrale, in čutijo se prevarane. Pojavljajo se novi poskusi energetske izrabe Mure, kot je razvidno iz prenovljenega NEPN. Lahko tudi po hitrem postopku, saj je še v veljavi koncesija za gradnjo verige hidroelektrarn na Muri. Uredba določa osem lokacij, od tega šest na mejni Muri med Slovenijo in Avstrijo, ter dve na odseku do Veržeja. Obstajajo tudi razhajanja med slovensko in avstrijsko politiko glede Mure. Avstrija je v okviru biosfernega območja Mura sprejela zakon, ki prepoveduje gradnjo hidroelektrarn, Slovenija pa sprejema dokumente, ki omogočajo njihovo umeščanje. Energetski načrti za izkoriščanje Mure zelo skrbijo prebivalce, ki so se pripravljeni tudi še tretjič množično postaviti v bran svoji reki, ki, kot pišejo, zagotavlja preskrbo z vodo, jih osmišlja in kot prostotekoča reka predstavlja zadnji ostanek za vedno izgubljenih in izumirajočih mokrišč. Sprašujem: Zakaj v nasprotju s koalicijsko pogodbo in kljub okoljevarstvenim svarilom NEPN zopet rine v izkoriščanje Mure za proizvodnjo električne energije? Zakaj se pripravljajo podlage za umeščanje hidroelektrarn proti volji lokalnih skupnosti? Na Radiu Murski val ste, spoštovani minister, zatrdili, da hidroelektrarn na Muri ne bo. In če mislite resno,

Hvala tudi vam za vprašanje in to skrb v tem delu. Imate prav. Dolgo se že vleče brada o energetski izrabi rek v Sloveniji. Moram povedati, da takrat, ko sem bil direktor Zavoda za prostorsko planiranje, v 90. letih prvič določili, da se Mura ne bo in ne sme uporabljati. Tudi konsenz je bil dosežen takrat, podobno kot sem ga uveljavil zdaj, pa mislim, da bo tudi uveljavljen. Hidroelektrarne se lahko zgradijo samo na spodnji Savi ali spodnji srednji Savi, tam do Litije v tem delu, in to je maksimalno, kar se lahko zgodi. To sem tudi povedal in še zdaj zagotavljam. Zdaj bom navedel še konkretne stvari. Najprej v Resoluciji o strategiji prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050

zapečatena zadeva, da je tam pika na i. Drugo, v Programu ukrepov upravljanja voda, to je pa iz 23. 10. so predvideni ukrepi za izboljšanje ekološkega, kemijskega in količinskega stanja vodnih teles na reki Muri – to pomeni same vode in vodonosnikov – , ki ne predevajo nove izrabe vodnih moči reke Mure za proizvodnjo električne energije. Tudi v tem programu. Tretje, kar se tiče ministrstva, le-to nima načrtov novega energetskega koriščenja za Muro, ampak celo izvaja ukrepe na Muri za varstvo, to, kar ste tudi sami naredili. In tu soglašam, imamo iste cilje za varstvo biodiverzitete, za ekološko obnovo rečnega prostora, odpiranje rokavov in odstranjevanje togih obveznih zavarovanj, s čimer se omogoči večjo filtracijo vode v tla, dvig podzemne vode in ravno širitev struge. Obnavlja se tudi obstoječe vodne nasipe.

in tudi tukaj je bil minister jasen, da posodobljeni celoviti Nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, NEPN, ki ga je Vlada sprejela 18. decembra 2024, tako kot koalicijska pogodba ne predvideva izkoriščanja reke Mure za proizvodnjo električne energije. Tudi, druga stvar, vodni potencial reke Mure v Sloveniji tudi sicer ni v nobenem nacionalnem programu evidentiran kot vir proizvodnje električne energije. Je pa verjetno prišlo do nekih nesporazumov ali pa nejasnosti v tem,

Zdaj, da bo še malo bolj jasno. Okoljsko poročilo k NEPN, ki ga je pripravil MOPE, se pravi, to sosednje ministrstvo, ki je zadolženo za to, navaja, da bo izkoriščanje hidroenergetskega potenciala omejeno zgolj na reko Dravo, Savo, Kamniško Bistrico in Savinjo in da Mura tukaj ni omenjena in ne bi smela biti v tem delu. Poleg tega določa, da imata prenova in tehnološka nadgradnja obstoječih hidroelektrarn pa prednost pred novogradnjami.

Jaz imam namen, imam že termin določen, da se dobim tudi prvič s kolegi iz nevladnih organizacij, Moja Mura in ostalimi, kjer se bomo pogovorili o teh zadevah. Razumel pa sem, da je zrela situacija in si sprejemam na znanje, da je lahko ovira obstoječa uredba o koncesiji, ki so jo dobili.

razdrtje te koncesije za Muro, ki je bila dana Dravskim elektrarnam. Kar pa pomeni, da bi v tem primeru imeli na Muri samo obstoječo elektrarno, ki je že danes in lahko funkcionira na tistem omejenem delu, ki ima tudi funkcijo pretoka, ne pa izrabe. Torej ravno obratno, cilj bo, da gremo v

številni NVO svarijo, da prenovljeni NEPN iz decembra lani predvideva uničenje še zadnjih koščkov prostotekočih rek Save, Mure, Kolpe plus številnih manjših vodotokov, ki jih bi zajezili in pozidali s hidroelektrarnami. Predložen je bil Evropski komisiji, še preden je potekel rok za vročitev odločbe o vplivih NEPN na okolje in naravo stranskim udeležencem. Videti je, da si je energetski lobi nekako podredil pristojne organe v državi. Na obravnave niso bili vabljeni relevantni mnenjedajalci, MOPE je komuniciral z vsako organizacijo ločeno in kot pravijo, jih je silil v pozitivna mnenja, z Zavodom za varstvo narave pa kar na daljavo. Nasprotujoča mnenja, recimo Zavoda za ribištvo ali pa Zavoda za varstvo narave, so v zaključnem mnenju sploh umanjkala. Torej MOPE je brez vsakega pojasnila zavrnil ihtiološke raziskave. Ignorira izginjanje vrst, kar kažejo ihtiološki monitoringi, fotodokaze o množičnem poboju rib na hidroelektrarni Brežice, ki naj bi bila elektrarna s sonaravnimi rešitvami. Društvo za preučevanje rib Slovenije in drugi ostro nasprotujejo načrtom za gradnjo hidroelektrarn in pozivajo vlado k zaščiti zadnjih koščkov tekočih rek. Zahtevajo upoštevanje stroke. To se vedno znova sprašujem: Zakaj Vlada dela mimo ljudi,

ki mi je v veliko podporo. Verjemite mi, Mura ne bo izkoriščena za energetsko izrabo. Se bom potrudil, tudi za tisto, kar je bilo pred toliko leti podpisano od nekega ministra in dano v uredbo, da bomo poskušali tudi to uredbo, ki ste jo omenili, dati ven. Jaz domnevam, da se pogovarjamo lahko edino o spodnji Savi in srednji Savi, kjer pa bodo morali biti postopki korektni, z vključevanjem vseh akterjev, to kar ste tudi sami predlagali. In če bodo potrebni izravnalni ukrepi tudi v primeru presoje teh interesov med sabo in prevlade interesov, bomo najmanj, kar je, zagotovili, da bo tisti vodni živelj, ki funkcionira na Savi, na Mokricah in tam nekje tudi drugje, da bomo naredili tudi ali pa zahtevali ustrezne nadomestne habitate na delu, ki je tam. Pa tudi v rešitvah upam, da bodo priložene še ostale zadeve, da bi lahko bile. Mi se dejansko lahko pogovarjamo samo, kot sem rekel, še o spodnji srednji Savi od Zidanega Mosta do tam, kjer je pa podobna zgodba kot na Mokricah, kjer pa bo diskusija šele začeta, ker se šele začenja, ker je pobuda šele dana. In jaz računam, da bo v tej fazi kmalu prišlo tudi do razgrnitve tega in da se bomo pogovorili o posameznih podrobnostih, kjer lahko pravočasno, ne na koncu, ko je vsa dokumentacija narejena, dogovorimo o družbeno sprejemljivi rešitvi na tem mestu. Tako da podpiram vaše prizadevanje in tudi sam se bom potrudil, da bo v to smer, kot sva rekla, naprej se tudi odvijalo. Hvala lepa.

Hvala lepa, podpredsednica. V skladu z 241. členom, četrti odstavek, predlagam, no, zdaj sicer ministra Kumra ni, da se nadalje to ne dogaja več. Gospod minister Kumer, kateremu je tudi poslanka iz Levice namenila vprašanje, je odšel. Izgleda da zato, ker je pozna ura, ampak glejte, redno sejo imamo enkrat na mesec, deset rednih sej je približno na leto in takrat ima ne glede na politično opcijo, ali je to koalicija ali opozicija, vsak pravico vprašati in minister ima dolžnost, po Poslovniku, odgovarjati. Tudi danes sem prav zaradi tega jaz ostal v tej dvorani, čeprav sem imel svoje poslansko vprašanje že pred štirimi, petimi urami, ker me je zanimal odgovor predvsem s strani ministra Kumra, kar se tiče infrastrukturnih projektov. Še enkrat ponavljam, zakaj to sprašujem in zakaj sem dal postopkovni predlog kljub koncu oziroma prekinitvi današnje seje, ker, na primer, v medijih Postavitev plavajoče elektrarne na Velenjskem jezeru in tako naprej. Tukaj prevladuje električni lobi nad varovanjem okolja. Zato je zelo pomembno, da na isti seji slišimo odgovore tako ministra, pristojnega za varovanje narave, torej naravnih virov, kot ministra za energetiko. Tako da morda za naprej, spoštovana podpredsednica, da le nekako imajo ministri in ministrice te vlade spoštljiv odnos, tudi če je malo kasnejša ura, da odgovarjajo na ustna poslanska vprašanja, pa zdaj v resnici jaz podpiram Levico, tukaj govorim zdaj zaradi njene pravice do odgovora s strani ministra, ne glede na to, da se z njenim stališčem

dejstvo je, da bo minister podal pisni odgovor, ker ga mora podati, tako da poslanka bo dobila svoj odgovor na zastavljeno vprašanje. To pač mora podati in bo tudi podal. To vas naj nikar ne skrbi. Sicer hvala za opozorilo, vzeto na znanje. Sedaj pa s tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, 4. marca 2025, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. S tem prekinjam tudi 28. sejo Državnega zbora, ki jo bomo, kot rečeno, nadaljevali jutri ob 9. uri. Želim vam lep večer, opoziciji pa, da dobro nabrusi kose. Nasvidenje. Hvala